Fóðrið sem þau fá eru margra ára gamlar heyrúllur. Þá á eftir að tala um þá 100–200 nautgripi sem eru læstir inni og hafa ekki sést í þrjú ár.“ Virðulegi forseti. Ég er eiginlega orðin svo andaktug yfir því hvers lags eiginlega slugsugangur er hér á ferðinni. Hvernig stendur á því að við þurfum að þola það, raunverulegir dýravinir og Íslendingar og íslenskur almenningur og fólkið sem býr í námunda við þessa bæi, þar sem í raun og veru — ég hef verið að tala við allnokkra einstaklinga — eru mismunandi há veinin sem koma út úr fjósinu þarna? Þau eru mismunandi hungruð greinilega, blessuð dýrin. Ég bara spyr hæstv. matvælaráðherra: Hvenær ætlar hún að nýta sér það umboð og það vald sem hún hefur til að taka raunverulega á því augljósa dýraníði sem allir í landinu virðast koma auga á sem láta sig það varða nema hún?

þá mælti ég fyrir frumvarpi til laga um dýravelferð þegar málaflokkurinn var síðan fluttur til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Eins og hv. þingmaður veit þá er því þannig fyrir komið að öll framkvæmd er í höndum Matvælastofnunar og í ljósi kæruheimilda sem eru til í lögum þá get ég ekki tjáð mig um einstök mál, eins og það er nú skemmtilegt svar eða hitt þó heldur. En það er staðan. Hins vegar hef ég, í ljósi þess yfirstjórnunarhlutverks sem ég hef sem ráðherra, ákveðið að nota heimildir í lögum um Stjórnarráð Íslands til þess m.a. að fá frekari upplýsingar frá Matvælastofnun um verkferla, upplýsingagjöf og hvort Matvælastofnun telur sig skorta heimildir. Bréf þessa efnis var sent á Matvælastofnun 25. október og ég vænti þess að fá svar á næstu dögum. Ég vil líka geta þess, og ég fagna því, að Ríkisendurskoðun hefur hafið frumkvæðisathugun á dýraverndar- og dýravelferðarmálum í landinu í ljósi þeirrar umræðu sem uppi hefur verið. Það hvílir mikil ábyrgð á umráðamönnum dýra samkvæmt lögum. Það fylgir því mikil ábyrgð að annast dýr þannig að velferð þeirra sé tryggð. Ég er sammála því að svo sé og ég mun gera og hef gert það sem í mínu valdi stendur til að beita þeim heimildum sem ég hef samkvæmt lögum til þess að tryggja að borin sé virðing fyrir dýrum.

þetta svar hæstv. ráðherra var nákvæmlega það sem ég bjóst við. Hún er að firra sig allri ábyrgð. Hún hefur 100% heimild, hvort sem er í reglugerðum eða einfaldlega að fylgja lögum um dýravelferð. Lög um dýravelferð eru algerlega skýr hvað lýtur að því ef dýrum líður illa

til Ö og það er vitað af Matvælastofnun, það er vitað af hæstv. ráðherra, þannig að ég hvet hana til dáða og til að fara eftir þeim heimildum sem hún hefur, beita því valdi sem hún hefur. Ef hún treystir sér ekki til að gera það þá skal ég gjarnan leysa hana af sem matvælaráðherra og sjá um þessa dýravelferð þótt það væri ekki nema bara til að klára að laga það sem miður er að fara hér fyrir framan allan landslýð. Virðulegi forseti. Þetta eru viðkvæm og vandmeðfarin mál sem snerta fólk og það er mikilvægt. Það er mikilvægt að við ræðum þau hér í þingsal en það er líka mikilvægt að við höldum okkur við lögin eins og þau eru og það verður ekki þannig á grundvelli gildandi laga að ráðherra hlutist til um einstök mál. Það er ekki þannig. vegar er það algerlega skýrt í dýravelferðarlöggjöfinni að Matvælastofnun fer með alla framkvæmd laganna. En ég árétta það að í ljósi þess hversu alvarleg þau mál eru sem hafa verið til umræðu þá hef ég talið rétt að skrifa stofnuninni bréf og óska eftir skýrum svörum um verkferla en ekki síst um samskipti við almenning, upplýsingagjöf o.s.frv. Vegna þess hversu viðkvæm málin eru og vegna þess að hér er um málleysingja að ræða þá þurfum við að gæta að okkur í hverju skrefi.

Þegar maður fer um landið og skoðar gamlar, fallegar kirkjur sér maður víða að þær liggja undir skemmdum. Kirkjan hefur ekki einu sinni efni á því að viðhalda og vernda þennan mikilvæga menningararf, en á undanförnum árum hefur kirkjan gefið eftir milljarða af þeim tekjum sem hún þó átti rétt á frá ríkinu á grundvelli gildandi samninga. Telur hæstv. fjármálaráðherra tilefni til að koma til móts við kirkjuna nú, þótt ekki væri nema með því að virða gildandi samninga og hugsanlega gera upp eða endurgreiða eitthvað af því sem kirkjan

Virðulegi forseti. Af hálfu ríkisins og reyndar einnig af hálfu kirkjuþings hefur verið lögð áhersla á það að ganga lengra á undanförnum árum í fjárhagslegum aðskilnaði ríkis og kirkju. Af þeim sökum þá tel ég að það myndi geta flækt aftur fjárhagslegu samskiptin ef við færum að taka upp eldri samninga og endurmeta þá með þeim hætti sem hérna er verið er að vísa til. Ég gef mér að hérna sé verið að vísa sérstaklega til þess þegar Alþingi ákvað að halda sóknargjöldunum lægri á eftirhrunsárunum og kirkjan lýsti því yfir að hún vildi sýna því skilning þegar samfélagið allt þurfti að finna leiðir til að komast í gegnum erfiðasta tímann eftir fall fjármálafyrirtækjanna. Ég deili hins vegar áhyggjum hv. þingmanns af því að eignir sem geyma mikil menningarverðmæti skuli liggja undir skemmdum í einhverjum tilvikum og við þurfum sem samfélag að svara því með hvaða hætti við viljum bregðast við. Það kann að vera rétt í einhverju víðara samhengi, kannski ekki eingöngu vegna kirkna, að ríkið hafi úrræði upp á að bjóða til þess að viðhalda slíkum menningarverðmætum. En En ég hygg að við séum sammála um að það væri mikill skaði að því fyrir samfélagið allt ef þessi þróun héldi áfram sem hv. þingmaður er að vísa til.

Á landsfundi flokksins var lítillega rætt um kirkjumál þó að niðurstaða flokksins hafi kannski ekki verið eins afgerandi og stjórnarskráin hvað varðar hlutverk stjórnvalda við að vernda og viðhalda þessari meira en 1000 ára gömlu menningarstofnun og mikilvægu stofnun í samfélaginu. En ég vona a.m.k. að staðið verði við kirkjujarðasamkomulagið og það uppfyllt í samræmi við það sem fyrir lá þegar það var gert, enda engin ástæða til annars. Ég hvet hæstv. ráðherra til að

kannski óheppilegt, verð ég að segja, að það hafa verið ákveðnir liðir sem hafa sætt ágreiningi milli ríkis og kirkju, t.d. um eðli sóknargjaldanna, og við höfum rætt það oft hér í þingsal og mitt ráðuneyti svarað fleiri en einni fyrirspurn um það á hvaða forsendum við reiknum sóknargjöldin eins og við gerum. Að öðru leyti vil ég bara taka undir með hv. þingmanni að við þurfum að líta eftir því að ríkið sinni sínum skyldum, m.a. að því er varðar stjórnarskrárákvæði um efnið.

og hefur réttarstöðu sakbornings hérlendis og annars staðar vegna ætlaðra stórfelldra mútubrota og skattsvika. Með þessari dagskrá heiðruðu SFS manninn sem hefur gengist við því að hafa gengið allt of langt í ófrægingarherferð sinni gagnvart þeim blaðamönnum sem komu upp um óskundann hér um árið. Þorsteinn Már nýtti tækifærið og tjáði ráðherra og öðrum fundargestum að eitt helsta vandamál íslensks sjávarútvegs væru veiðiheimildir til smærri útgerða og strandveiða,

Ég vil því spyrja hæstv. ráðherra: Hvaða skilaboð finnst henni SFS vera að senda samfélaginu með því að bjóða Þorsteini Má að halda þetta erindi sitt á fundinum?

var það svo að upplýsingafulltrúi SFS hafði samband við ráðuneytið eins og títt er og þar var falast eftir því að ég sem ráðherra sjávarútvegsmála ávarpaði það sem kallað er og yfirskriftin er sjávarútvegsdagurinn 2022, sem var haldinn af Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi og Samtökum atvinnulífsins og Deloitte. Við þessari beiðni var orðið. Í aðdraganda fundarins kom í ljós að ég gat ekki setið þessa ráðstefnu vegna fundar í ráðherranefnd þannig að það varð úr, eins og því miður gerist oftar en ekki, að ég ávarpa fundinn og opna hann og vík síðar af fundinum. Ég var því ekki viðstödd þá umræðu sem þarna var og ekki frekar en almennt var það lagt í mínar hendur að meta það hverjir töluðu þar og hverjir ekki, enda viðgengst það ekki þegar ég er beðin um að flytja opnunarávarp að það sé bundið einhverjum slíkum skilyrðum.

alvarlegar ávirðingar og alvarleg mál sem eru í rannsókn á þessu sviði, mál sem geta skaðað og hafa skaðað orðspor íslensks sjávarútvegs og fram hjá því verður auðvitað ekki litið, hvorki í þessu samhengi né öðru.

Rétt eins og hv. þingmaður áréttar sína spurningu þá árétta ég mitt svar: Það er ekki og getur ekki verið mín ákvörðun hverjir tala á fundum einstakra félaga, stofnana eða fyrirtækja. Ég get hins vegar rætt ýmsar hliðar sem hafa komið upp og munu koma upp í tengslum við orðspor Íslands á alþjóðavísu.

Virðulegi forseti. Hér á 20. öldinni varð til stjórnmálaflokkur, varfærinn íhaldsflokkur sem sagði stétt með stétt og viðurkenndi þar með, athugið það, viðurkenndi stéttaskiptingu í íslensku samfélagi. Þessi flokkur horfðist í augu við vandann, stéttaskiptinguna, en kallaði eftir samstöðu þvert á stéttir. Þessi varfærni íhaldsflokkur er ekki lengur til. Nú segja Sjálfstæðismenn ekki lengur stétt með stétt heldur segja þeir að Ísland sé stéttlaust samfélag, með leyfi forseta: „Við höfum byggt upp stéttlaust samfélag.“ Þetta sagði hæstv. ráðherra og formaður Sjálfstæðisflokksins á landsfundi síðustu helgi.

Ég vil spyrja hæstv. fjármálaráðherra tveggja spurninga og ég bið hann um að tala ekki í kringum þær. Ég er ekki að spyrja sérstaklega um einhverja Gini-stuðla eða mælingar á tekjujöfnuði, ég er að tala um stéttaskiptingu, ég er að tala um fólk hérna. Þetta eru tvær spurningar. Númer eitt: Telur ráðherrann að öryrkinn og stórútgerðarmaðurinn tilheyri sömu stétt? Og númer Fæðist barn öryrkjans inn í sömu stétt og barn útgerðarmannsins? Trúir hæstv. fjármálaráðherra því að þessi börn fái sömu tækifæri og tilheyri sömu stétt?

að það sé hægt og skynsamlegt að byggja samfélag þar sem stjórnvöld tryggja öllum jafna útkomu í lífinu. Það sem við gerum í Sjálfstæðisflokknum er að leggja áherslu á að fólk hafi jöfn tækifæri (Gripið fram Þeir sem vilja halda því fram að Ísland sé einkennandi fyrir samfélag þar sem mikil stéttaskipting ríkir vilja auðvitað ekki, eins og hv. þingmaður hafnaði hér í ræðustól, að rætt sé um Gini-stuðla, vilja ekki horfa á raunverulega útkomu. Eða hvað er annars betur til vitnis um að okkur hafi tekist að tryggja góðan jöfnuð í samfélaginu sem við búum í en sú staðreynd að hvergi í heiminum ríkir meiri jöfnuður en á Íslandi? Nei, þeirri staðreynd er auðvitað bara hafnað og spurt: Getur verið að það sé til fólk í ólíkri stöðu í samfélaginu? Getur verið að það sé erfitt að bera saman þann sem fær miklar fjármagnstekjur og þann sem býr við örorku? Auðvitað er erfitt að gera það en við erum líka ekki að reka stjórnmálastefnu sem þykist geta, eins og jafnaðarmenn að jafnaði gera, tryggt öllum sömu niðurstöðu í lífinu. Það er hinn stóri misskilningur hv. þingmanns og jafnaðarmanna almennt og margra vinstri manna að það sé skynsamlegt að reyna það af hálfu stjórnvalda að stoppa þá sem eru að skara fram úr, skera nógu mikið af þeim til að afhenda öðrum sem hafa of lítið þannig að útkoman á endanum verði jöfn. (Gripið fram í.) Þetta er ótrúlega döpur nálgun á hlutverk stjórnvalda. stjórnvalda. Ég kem hingað upp til að gleðja hv. þingmann með því að segja að þetta fólk er ekki í sömu stöðu og við stjórnmálamennirnir eigum ekki einu sinni að reyna að tryggja öllum nákvæmlega sömu stöðu í lífinu.

lendi í vandræðum með þessa fullyrðingu sína, þessa ótrúlegu fullyrðingu um að Ísland sé stéttlaust samfélag. Hún er fjarstæðukennd. Það er ekki furða að hann sé á harðahlaupum undan eigin orðum en hann verður bara að una því að talað sé um stéttaskiptingu á Alþingi Íslendinga. Samkvæmt gögnum frá landlækni getur 30 ára karlmaður, sem er einvörðungu með grunnskólapróf, vænst þess að lifa fimm árum skemur en jafn gamall maður með háskólapróf. Þetta segja gögn landlæknis. Er þetta tilviljun eða er þetta einmitt áminning um að Ísland er víst stéttskipt samfélag? Gögn frá OECD sýna að helmingur erlendra ríkisborgara á Íslandi er undir fátæktarmörkum en samt í launaðri vinnu. Við þurfum að fara til Bandaríkjanna eða Sviss til að finna sams konar hlutfall. Er þetta tilviljun eða kannski einmitt áminning um að Ísland er stéttskipt samfélag, að það er eilífðarverkefni að draga úr þessari stéttaskiptingu, við eigum ekki að afneita henni og viðhalda henni eins og hæstv. fjármálaráðherra gerir? Við eigum að draga úr henni og milda hana.

Ekki nóg með það heldur eru kjör þeirra sem minnst hafa á Íslandi einhver þau bestu sem fyrirfinnast innan OECD og innan Evrópu.

hjálpa okkur að byggja húsin okkar, vegina okkar og að sjálfsögðu nýtur þetta fólk réttinda og á þá líka rétt á þjónustu hér. Af því skapast eitthvert álag á innviði sem okkur finnst þó í lagi vegna þess að ávinningurinn af þessu er auðvitað mikill. Við erum síðan auðvitað líka að reyna að fá til landsins sérfræðinga utan EES og er talað um að þar þurfi að fá talsverðan fjölda líka, auðvelda þessum hópi að koma til landsins. Síðan þegar kemur að umræðu um hælisleitendur þá erum við í þeirri stöðu að 80% allra hælisleitenda koma frá Úkraínu og Venesúela. Íslensk stjórnvöld hafa boðið íslenskan faðm opinn gagnvart þeim sem koma frá Úkraínu og kærunefnd útlendingamála hefur komist að þeirri niðurstöðu að fólkið frá Venesúela eigi rétt á aðstoð og vernd. Þá eru eftir örfá hundruð sem ekki falla inn í þennan hóp sem ég var að lýsa, sem telur tugþúsund á hverjum tíma í landinu. Samt er það þannig að íslensk stjórnvöld virðast sífellt vera að tala um að þessi tiltekni hópur, þessi fámenni hópur sem kæmist fyrir í Silfurbergi í Hörpu, sé að skapa þannig álag

Mig langar að spyrja hæstv. innviðaráðherra og formann Framsóknarflokksins í ljósi þessa samhengis: Eru það ekki hrein öfugmæli að örfá hundruð skuli skapa þetta viðbótarálag á kerfin okkar þegar við ræðum ekki um hin tugþúsundin sem við bjóðum velkomin og sjáum að geta gert samfélaginu gagn?

fyrirspurnina. Kannski má segja að þingmaðurinn sé að reyna að nálgast umræðuna svolítið öðruvísi og á málefnalegri hátt heldur en margt hefur verið í þeirri umræðu á síðustu vikum, misserum og jafnvel lengri tíma. Það er nefnilega alveg rétt að íslenskt samfélag gæti ekki þróast, þroskast og verið með slíkan vöxt eins og verið hefur án þess að hingað komi fólk til vinnu. Við erum enn þann dag í dag á ótrúlega öflugum stað, ekki síst í ljósi samanburðar við önnur lönd hvað atvinnuleysi varðar og þar af leiðandi þörf okkar á því að fá hingað vinnuafl til að standa undir íslensku samfélagi.

aðrir kjósa að setjast hér að og þeir þurfa auðvitað að fá þá þjónustu sem til þarf, íslenskukennslu, þeir eignast börn og þurfa pláss í leikskólum og alla þá innviði sem til þess þarf. Það er bara talsvert álag nú þegar, vegna þess að þetta er mjög stór hópur.

Síðan er til kerfi þar sem eru annars vegar kvótaflóttamenn sem við höfum verið að standa okkur nokkuð vel í að taka á móti og reyna að gera eins vel fyrir og við mögulega getum. Það eru þeir sem standa hvað verst að mati Sameinuðu þjóðanna og við í samstarfi við Síðan eru það hælisleitendur sem við ráðum við að ákveðnu marki líka, en þegar allt bætist ofan á þá viljum við líka gera vel við þann hóp. En það er neyðarkerfi og það er kannski ágætt að við förum að ræða það að það sé ekki sama leið og allar hinar. (Forseti hringir.) Ef það er þannig að þeir sem fara í hælisleitendakerfið væru í raun að koma til þess að sækja sér vinnu eins og þessar tugþúsundir þá kannski þyrftu þeir að fara aðra leið heldur en í gegnum hælisleitendakerfið.

er að íslenskt samfélag getur auðvitað haft sama gagn af þeim sem koma inn í gegnum verndarkerfið og þeim sem koma inn með öðrum leiðum. Það er engin ástæða fyrir okkur til að álykta sem svo eða tala með þeim hætti að þegar þessi tiltekni fjöldi er annars vegar þá verði það eitthvert annað ferli hjá þessu fólki inn í samfélagið en öllum hinum. Auðvitað er það þannig að fólk vill koma hingað, njóta verndar, geta komið börnunum sínum í skóla og séð fyrir sér og sínum með atvinnu og mig langar þá að spyrja: Er eitthvað sem gerir það að verkum að við eigum að hugsa öðruvísi um þennan hóp þegar að því kemur? Er eitthvað sem bendir til þess að þessi örfáu hundruð sem ég var að vísa til, sem koma í gegnum hælisleitendakerfið og vissulega er rétt að það er verndarkerfi,

Virðulegi forseti. Já, nú erum við kannski farin að nálgast hinn málefnalega kjarna. Það er nefnilega þannig að þegar við erum að taka á móti kvótaflóttamönnum þá er það fólk sem er í mjög erfiðri stöðu og að mati Sameinuðu þjóðanna og Flóttamannastofnunar þeirra í þeirri verstu. Þeir þurfa umframþjónustu og við erum að reyna að samræma þá þjónustu við þá sem koma hér í gegnum verndarkerfið, neyðarkerfið. Það er allt önnur þjónusta heldur en þeir sem koma hingað til að vinna. Það er nákvæmlega þess vegna sem það þrýstir meira á suma hluta kerfisins og það er þess vegna sem við ráðum kannski ekki við óendanlegan fjölda fólks. En ég er algjörlega sammála þingmanninum um að þegar fólk er komið hingað inn og komið í störf þá eru allir að leggja jafn mikið til samfélagsins með vinnu sinni. Það er nú eitt af því sem er það góða við Ísland, að flestir sem hingað hafa komið hafa farið í vinnu umfram t.d. mörg önnur Norðurlönd.

Ég tel farsælast að ólíkir aðilar af öllum sviðum samfélagsins vinni saman til að leita allra þeirra lausna sem við þurfum til að leysa verkefnið. Nauðsynlegt er að stjórnvöld, atvinnulíf og sveitarfélög stígi enn ákveðnari inn í aðgerðaáætlun Íslands með eigin markmiðum og aðgerðum.

Fyrst að geirasamtalinu. Eitt helsta hugðarefni mitt og áherslumál sem umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra er að efla þátttöku íslensks atvinnulífs í mótun og framkvæmd loftslagsaðgerða. Íslenskt atvinnulíf hefur látið þetta málefni sig varða og það hefur verið mjög ánægjulegt að fylgjast með þeim fyrirtækjum sem þegar eru komin á fleygiferð.

Þá er nauðsynlegt að tryggja framboð jarðvarma til hitaveitna nú og til framtíðar litið og unnið er að mikilvægum verkefnum þar að lútandi. Stefnumótun og regluverk fyrir vindorku, hvort sem hún er á landi eða á hafi, er í vinnslu og mótun. Það er sem betur fer mikil gróska og gerjun á þessu sviði sem mér fellur vel að styðja við, enda leggja verkefnin hvert og eitt okkur lið í að mæta markmiðum og skuldbindingum í loftslags- og orkumálum. Markmið stjórnvalda í loftslagsmálum kalla á orkuskipti, bæði í samgöngum á landi, varðandi skipaflotann og í flugsamgöngum. Ljóst er að við það að hætta að brenna jarðefnaeldsneyti náum við miklum samdrætti í losun CO2. Í dag er staðan sú að öll lönd í Evrópu leita nú ljósum logum að orku til að keyra í gegn sín orkuskipti. Vandinn er að þau eiga fæst tök á því að afla þeirrar orku með eigin auðlindum. Þess vegna hafa margir erlendir aðilar rennt hýru auga til Íslands í þeim tilgangi að fá aðgang að okkar auðlindum til að flytja þær út og nýta í orkuskipti erlendis. mínum huga er ljóst að það er í algerum forgangi að ef við ákveðum að fara í frekari orkuöflun og nýta til þess íslenskar auðlindir þá verðum við að forgangsraða þeim aðgerðum í þágu okkar eigin orkuskipta. Aðeins þannig náum við markmiðum okkar í loftslagsmálum. Aðeins þannig verður það þess virði að ráðast í orkuöflunarframkvæmdir og aðeins þannig getum við orðið sjálfum okkur nóg. Þróun síðustu vikna á alþjóðavettvangi ætti að sýna okkur svart á hvítu hversu mikilvægt það er að standa á eigin fótum í orkumálum.

Sem betur fer er áhugi fjárfesta og frumkvöðla mikill en þeir leggja til meiri hluta fjármagnsins til verkefna á móti sjóðnum. Það er afar hvetjandi að sjá áhugann á orkuskiptum og þann fjölda raunhæfra verkefna sem hlutu styrk en þau eiga það sammerkt að þau eru strax frá gangsetningu að vinna að orkuskiptum. Vel hefur tekist að styðja við dreifingu verkefna um land allt enda mjög mikilvægt að enginn landshluti verði eftir þegar kemur að grænu orkuskiptunum. Orkusjóður er áfram að þróast og færa út kvíarnar frá því að vera með í raun einungis eitt einfalt verkefni fyrir nokkrum árum síðan, sem var að styðja við uppbyggingu hleðslustöðva um landið, yfir í það að styðja við orkuskiptin á nýju sviðunum, á hafinu og í flugi og fasa út í olíuiðnaði og styðja við framleiðendur rafeldsneytis. Til skoðunar er að efla sjóðinn enn frekar með nýjum verkefnum sem einnig eru tengd orkuskiptum. Til að árangur náist er mikilvægt að huga að styrkingu stjórnsýslu loftslagsmála, bæta miðlun upplýsinga og huga að stofnanaumhverfi. Upplýsingar eru lykill að árangri og mikilvægt er að bæta þekkingu og tryggja að fullnægjandi grunnupplýsingar liggi fyrir um mat á losun gróðurhúsalofttegunda og bindingu kolefnis og að það sýni stöðuna gagnvart markmiðum Íslands í loftslagsmálum. Grundvallarþáttur í mati á árangri aðgerða er þekking á sögulegri losun sem birtist í losunarbókhaldi Íslands. Ég hef því látið skoða sérstaklega hvernig megi styrkja enn frekar losunarbókhaldið, m.a. með því að efla sérfræðivinnu í stofnunum varðandi mat á losun og bindingu vegna landnotkunar og spár um losun. Það er ekki síður mikilvægt að upplýsingar tengdar loftslagsmálum, losunartölur og framreikningar séu settir fram á skýran hátt og þeir sýni stöðuna gagnvart markmiðum okkar í loftslagsmálum. Í þessu skyni hef ég hafið undirbúning við gerð mælaborðs loftslagsupplýsinga þar sem markmiðið er að þessar upplýsingar séu öllum aðgengilegar og skýrar. Það er von mín að upplýsingar frá þeim stofnunum og aðilum sem málið varða muni í framtíðinni tengjast saman á mælaborðinu þannig að hægt verði að nálgast sem mest af upplýsingum á sem einfaldastan hátt. Við þurfum að koma skýrum skilaboðum á framfæri reglulega um hvernig gangi að ná markmiðum okkar. Til viðbótar má nefna greiningarverkefni sem er að fara af stað varðandi mat á stöðu og hlutverki loftslagsráðs. Gerður verði samanburður á sams konar ráðum í þeim löndum sem við helst berum okkur saman við.

Á fundinum leggur Ísland áherslu á mikilvægi þess að halda hlýnun jarðar innan við 1,5°C frá iðnbyltingu og að það verði staðfest í ákvörðun fundarins. Í því sambandi þarf að halda á lofti niðurstöðum vísindaskýrslna þar sem niðurstöður benda allar í þá átt að langt sé í að þessu markmiði verði náð miðað við núverandi stöðu mála. Lögð verður áhersla á að tryggja þarf aukinn metnað í framkvæmd aðgerða til að ná megi því markmiði sem er að stefnt og þar eru vinnustraumar um mótvægisaðgerðir og hnattræna stöðutöku mikilvægir fyrir áframhaldandi vinnu að samningsmarkmiðum. Ísland leggur einnig áherslu á aðlögun að loftslagsbreytingum og fjármögnun loftslagsmála með áherslu á jafnréttismál og réttlát umskipti að leiðarljósi. Vinnustraumar um aðlögun sem Ísland fylgist með snúa sérstaklega að fyrirkomulagi við skýrslugjöf um aðlögun, að hafa sameiginlegan skilning á alþjóðlegum markmiðum um aðlögun og leiðum til þess að meta árangur þjóða í átt að því. Vaxandi áhersla er á loftslagsmiðaða þróunaraðstoð og voru framlög aukin umtalsvert á síðasta ári. Vert er að benda sérstaklega á að á árinu var tekin ákvörðun um að styrkja aðlögunarsjóðinn og Ísland tekur virkan þátt í starfi græna loftslagssjóðsins. hefur verið að Ísland fari ásamt Síle fyrir samstöðuhópi sem hefur það markmið að vekja athygli á bráðnun jökla, heimskautasvæða og þiðnun sífrera og afleiðingum þess. Verkefnið, sem fengið hefur nafnið Ambition on Melting Ice, hefur það að markmiði að vekja athygli á bráðnun jökla, heimskautasvæða og þiðnun sífrera og afleiðingum þessa. Sérstakur viðburður verður þessu tengdur þar sem ráðherra mun flytja ávarp. Fyrr á árinu voru send inn tvö innlegg í vinnustraum um hnattræna stöðutöku, annars vegar um freðhvolfið og hins vegar um jarðvarma. Ísland hefur unnið að því að samþætta markmið í loftslagsmálum um verndun líffræðilegrar um verndun líffræðilegrar fjölbreytni og mikil áhersla er á náttúrumiðaðar lausnir. Málefni hafsins og möguleg áhrif loftslagsbreytinga á lífríki hafsins eru sterk í áherslum Íslands. Málefni jafnréttis, kolefnisföngunar og -geymslu eru einnig ofarlega á dagskrá. Ísland fylgist vel með vinnustraumi um markaði með kolefniseiningar. Þó svo að íslensk stjórnvöld hafi enn sem komið er ekki tekið ákvörðun um þátttöku í því kerfi er mikilvægt að fylgjast áfram með þeim ákvörðunum sem teknar kunna að verða.

Í þessari baráttu þurfa allir að leggjast á eitt; atvinnulíf, sveitarfélög og stjórnvöld. Ég treysti á stuðning Alþingis í þeim verkefnum sem fram undan eru. Ég hlakka til að eiga góða og gagnlega umræðu við þingmenn hér í dag um þetta mikilvæga málefni. Ég efast ekki um að við öll sem eitt ætlum að leggja okkar lóð á vogarskálarnar til að ná árangri í baráttunni gegn loftslagsbreytingum.

Hafi ég skilið orð hæstv. ráðherra rétt þá stendur til að eiga þar í samtali við atvinnuvegina og að forsvarsmenn atvinnurekstrar og fyrirtækja, stórfyrirtækja, eigi að eigin frumkvæði að leggja til aðgerðir. Mig langaði að fá nánari útskýringu á þessari nálgun hjá ráðherranum

Hugsunin nákvæmlega er sú — og þetta er ekki íslensk uppfinning, þetta er eitthvað sem við tökum frá Norðurlöndunum og þeim löndum sem við berum okkur saman við — einfaldlega að hver geiri fyrir sig — og það er alveg sérstakt markmið að skilgreina hvernig geirarnir eiga að vera, það er ekki algerlega augljóst —

áætlun. Ég get ekki séð neina aðra leið til að við náum þessum árangri. Síðan koma auðvitað á móti skuldbindingar hins opinbera, ríkis og sveitarfélaga, í því. Samtalið er í gangi og er búið að vera í gangi en við erum alveg búin að átta okkur á því að þetta verkefni er þess eðlis

Hæstv. forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra svörin. Það hlýtur auðvitað að vera þannig, og ég vona að ég skilji það rétt, að skuldbindingar atvinnulífsins þurfi að vera í takt við markmið stjórnvalda og að samdráttur í losun gróðurhúsalofttegunda, hvort sem það er úr landbúnaði, iðnaði eða öðrum geirum, annarri atvinnustarfsemi, hljóti að stuðla að samdrætti í losun eins og stjórnvöld stefna að í samræmi við Parísarsamninginn. Mig langar til að inna hæstv. umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra eftir því hvernig hann sjái fyrir sér — ef samtalið nær ekki þeim árangri sem stefnt er að, erum við þá ekki sammála um að það þurfi að setja niður sérstök markmið sem atvinnulífið þarf að laga sig að, ef við gefum okkur að forsvarsmenn þess gætu haft aðrar hugmyndir um markmið en stjórnvöld hafa?

með innflutning á þessu. En það eru margir sem líta til þessa sem einnar af þessum lausnum þegar kemur að loftslagsmálum. Þetta hefur hins vegar vakið verðskuldaða athygli á alþjóðavísu og margir sýna þessu áhuga. Varðandi eldgosin þá er það einn af þeim geirum sem ég treysti mér ekki til að fara í og veit ekki alveg við hvern ég ætti að tala. Það verður bara að hafa sinn gang og lítið

Virðulegi forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina. Ég veit ekki til þess að niðurdælingin hafi skilað sér í jarðskjálftum

eitt af því sem skilur eftir sig eru ferðir með flugvélum. Það er nokkuð sem menn eru að vinna að og væri hægt að fara

og sagði jafnframt, sem er rétt, að áherslan í Egyptalandi verði á að tryggja aukinn metnað aðildarríkjanna. Ég fæ þetta ekki alveg til að fara saman vegna þess að sá metnaður sem ráðherrann lætur eins og sé Íslandi næstum um megn að standa undir er ófullnægjandi, er eitt af þeim landsframlögum sem þarf að hækka

Miðað við það sem ríki heims hafa lofað fyrir 2030 er hún 2,4°C. Hér getur Ísland ekki skotið sér undan ábyrgð og látið eins og við séum með allt í himnalagi, bara af því að hæstv. ráðherra finnst við vera metnaðarfull. Við erum ekki nógu metnaðarfull.

Ég held að verkefni okkar núna, og það er það sem ég legg áherslu á, sé ekki bara að tala heldur framkvæma. Við vitum öll að við þurfum að hafa okkur öll við til að ná þessu.

Ráðherra kannast ekki við að nokkur einasti maður segi að Ísland sé ekki með nógu metnaðarfull markmið. Hverju hafa aðgerðir ríkisstjórnarinnar skilað? Bráðabirgðatölur Umhverfisstofnunar sýndu að losun gróðurhúsalofttegunda jókst

Ég held að allir sem að þessum málum koma og skoða þau sjái að verkefnið núna er að ná þeim metnaðarfullu markmiðum sem við höfum ákveðið að ná. Þar megum við hafa okkur öll við.

er að þau séu tímasett, mælanleg og fjármögnuð. Mig langaði til að spyrja hæstv. ráðherra út í fjárfestingar ríkisins í þeim efnum. Ég lagði fram fyrirspurn til hæstv. fjármálaráðherra fyrir ekki svo löngu og fékk svör í lok júnímánaðar. Þar kom fram að 2% af fjárfestingum ríkisins teljist grænar í þeim skilningi að þær stuðli að því að við náum alþjóðlegum skuldbindingum okkar, okkar, náum markmiðum um losun mengandi gróðurhúsalofttegunda og eru fjárfestingar í verndun vistkerfa, þessi pottur af fjárfestingum sem eiga það sammerkt að stuðla að því að við náum meginmarkmiðum okkar. Þetta var talan

að líta þarf til allra þátta. Reyndar er það mín skoðun að þegar kemur að fjárlögunum þá þurfum við að setja þau þannig upp að það sé sérstaklega litið til loftslagsmála. Við þurfum alltaf að hafa loftslagsgleraugun á öllum þáttum

Herra forseti. Eins og ég nefndi þá laut fyrirspurnin mín að því að ná fram tölum og upplýsingum um hversu hátt hlutfall fjárfestinga ríkisins styður við loftslagsmarkmið ríkisstjórnarinnar sjálfrar.

vera í þéttu sambandi og samráði við hæstv. fjármálaráðherra um að fjárlög næsta árs skili okkur betri árangri en hæstv. fjármálaráðherra skilaði í fyrra.

Svo sannarlega þurfa þær líka að vera framkvæmanlegar og fjármagnið er einn þáttur í því. Það er þess vegna, virðulegur forseti, sem við erum að fara svona djúpt í verkefnin og það tekur lengri tíma.

náði ekki alveg öllu en mun lesa ræðu hæstv. ráðherra til að setja mig betur inn í afstöðu hans. Þó tók ég eftir talsverðri áherslu á hversu mikið umfang þessara mála væri að aukast hér á Íslandi eins og annars staðar. Hæstv. ráðherra til að mynda státaði sig af því að vera með 13 stofnanir undir sér og 500 stöðugildi og enn fleiri starfsmenn. Getur verið að það sé of miklu varið í að stækka skriffinnsku og utanumhald í þessum málaflokki og ekki nógu miklu í það sem gæti fært okkur lausnir, t.d. tæknilegar framfarir? Ég veit að það er veittur stuðningur við slík verkefni en er forgangsröðunin rétt? Eigum við ekki á hættu að það vaxi sífellt stærra bákn í kringum þennan málaflokk á kostnað lausna sem gætu haft veruleg áhrif?

kannski ekkert ósvipað því og þegar hv. þingmaður var hæstv. forsætisráðherra og þá var hagræðingarhópur í gangi. Við nálguðumst verkefnið þannig vegna þess að það skiptir afskaplega miklu máli að við nýtum fjármunina sem allra best og það skiptir gríðarlega miklu máli að stjórnsýslan sé skilvirk og einföld.

sýndi að honum væri alvara varðandi mikilvægi þess að fara vel með ríkisfé og vonandi munum við sjá þess stað í störfum hæstv. ráðherra nú. En nú er að hefjast 27. lokatilraun Sameinuðu þjóðanna til að koma í veg fyrir heimsendi með fundi í Egyptalandi. Jafnan hefur verið rætt um á þessum fundum að það séu u.þ.b. tíu ár eða áratugur í í heimsendi og svo er þessu frestað eftir þörfum. Ég hef ekki orðið var við nýja frestun þannig að líklega er þetta komið niður í sex ár. En hvert er mat hæstv. ráðherra á því hversu langan tíma við höfum til að bregðast við til að koma í veg fyrir heimsendi? Eru það sex ár eða meiri tími? Og mun hæstv. ráðherra beita sér fyrir minnkandi losun til að mynda Kína og Indlands og annarra landa sem munu eflaust halda því fram að þau eigi heilmikið inni, en án þess að þau lönd séu tekin með í reikninginn næst varla mikill árangur?

bæði á ráðstefnunni en ekki síður í vinnu hér á Íslandi því að það er nokkuð sem við þurfum að gera. Síðan eru menn að reyna að hægja á þessari hlýnun af því að menn hafa áhyggjur af afleiðingum

búa til stærstu hitaveitu í heimi, sem er ekki lengur á Íslandi heldur í Kína. Bara með þessari hitaveitu í þessari litlu borg í Kína þá sparaðist jafn mikill útblástur og allur útblástur Íslendinga.

Öll ríkustu lönd í heimi verða spurð um framlag sitt og það skiptir máli hvert framlagið er og það skiptir máli að það sýni ríkan vilja og að við séum tilbúin til að sýna gott fordæmi þannig að við getum þá líka gert kröfur til annarra. Það verður auðvitað spurt líka um fjármuni. Það verður spurt um framlög í græna sjóðinn og það verður spurt um hraða aðgerða. Ísland þarf að hafa svör við öllum þessum spurningum. Ég þarf ekki að fara yfir hvað sagt hefur verið í upphafi þessarar ráðstefnu hér nema að minna á að aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna var sannarlega ómyrkur í máli við upphaf þessarar mikilvægu ráðstefnu í Egyptalandi.

og við vitum hvaða afleiðingar það hefur vegna þess að það hefur verið kortlagt í hverri skýrslunni á fætur annarri frá vísindanefnd Sameinuðu þjóðanna um loftslagsmál hvað gerist og við horfum núna á þessar breytingar verða á jörðinni. Jörðin brennur, það eru flóð, það eru flóð, hamfaraveður, fólk er farið að flytja sig um set vegna þess að landgæði eru að rýrna og það er ekki hægt að búa á stórum hlutum jarðarinnar. Við verðum að horfast í augu við þetta. Við verðum að axla alla þá ábyrgð sem okkur ber og það er í rauninni auðvelt fyrir Ísland að axla þá ábyrgð vegna þess að við erum svo heppin að búa í auðlindaríku landi þar sem við getum virkjað endurnýjanlega orkugjafa og við getum líka aðstoðað aðrar þjóðir við að gera það. Mig langar aðeins til að nota tækifærið hér, frú forseti, og vitna í formann loftslagsráðs sem sagði, með leyfi forseta: „Orkukrísan“ og á hann þar við orkukrísuna í Evrópu — „er fyrst og fremst vegna þess að við höfum ekki framkvæmt Parísarsamninginn og höfum ekki framkvæmt loftslagssamninginn. Það hefur legið fyrir mjög lengi að eina lausnin til að koma í veg fyrir meiri háttar röskun á veðrakerfum jarðarinnar er að hætta að nota olíu, kol og gas.“ Þetta vitum við. Orkukrísan er birtingarmynd aðgerðaleysis í loftslagsmálum. Við eigum að bregðast við eins og við getum á grunni þeirrar vitneskju sem við höfum — ég sé, frú forseti, að tími minn er að verða búinn. Voru þetta ekki þrjár mínútur?

Við erum að ræða hér markmið Íslands í loftslagsmálum. Þegar maður fer að skoða málið þá er mikilvægt að skoða stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar.

Við viljum að Ísland skipi sér í fremstu röð í baráttunni gegn loftslagsvánni og uppfylli ákvæði Parísarsamningsins. […] Orkuskipti eru ríkur þáttur í framlagi Íslands til að ná árangri í baráttunni við loftslagsvána samhliða því að styrkja efnahagslega stöðu landsins og verða í

svo að það liggi algerlega fyrir. Það er enginn að horfa til Íslands. Jú, jú, við erum að dæla kolefni niður í berglögin, það er gott og blessað en það verður mjög erfitt að skala það upp af einhverju viti. Það er það eina sem við erum að gera sem skiptir máli og einhver er að pæla í á Íslandi. Það sem við erum hins vegar að gera er það að vegna orkustefnu Evrópusambandsins og samþykktar orkupakkanna eru 87% af raforku á Íslandi framleidd úr kolum og kjarnorku.

Upprunabókhald raforku er skýrt. Evróputilskipanir ESB sjá síðan til þess að þegar kemur að loftslagsmálum þá þarf ekki að skoða hvaðan sú mengun kemur og hvert hún fer.

og í því samhengi er ágætt að horfa á það að við erum að nota árlega um milljón tonn af olíu sem við brennum. Hún kostar okkur um 100 milljarða árlega.

Til að ná fullu orkuhlutleysi þurfum við að bæta allverulega í í okkar innlendu orkuöflun. Við erum að framleiða í dag um 20 TWst á ári. á ári. Til að ná fullum orkuskiptum þurfum við að bæta verulega í hvað það varðar því við þurfum að auka

Þá veltir maður því fyrir sér hvernig staðan er hjá okkur í dag. Erum við með framtíðaráformin rétt stillt þegar kemur að því hvað við þurfum að

að binda kolefni hér á landi, ekki bara í tengslum við t.d. verkefni sem er byrjað hjá Hellisheiðarvirkjun heldur að nýta landið okkar enn frekar í því að binda kolefni og þá horfum við til þess að við getum stóraukið skógrækt

Frú forseti. Orkuskipti, orkuskipti, orkuskipti. Það virðist vera eina lausnin sem talað er um á stjórnarheimilinu og þá sér í lagi að fara að virkja meira. Það er svo sannarlega gott að við viljum draga úr notkun jarðefnaeldsneytis í samgöngum og hjá smærri fyrirtækjum en það þýðir samt lítið að tala fallega og nefna einhver metnaðarfull markmið á meðan ekki eru í rauninni til fullfjármagnaðar aðgerðaáætlanir með föstum markmiðum

í orkuskiptum í samgöngum og það þarf líka þrýsting og hvata til þess að fólk skipti um. Það er ánægjulegt að heyra að það sé verið að tala líka við fyrirtækin en saman falla samgöngur og þessi

Það er nefnilega einn geiri sem losar mest á Íslandi eða 44%, en það er stóriðjan. Já, fimm fyrirtæki, erlend fyrirtæki, spúa 2 milljónum tonna af koltvísýringi út í loftið á hverju ári. Við þurfum að láta þessi fyrirtæki setja sér skýr markmið um hvernig þau ætla að ná 55% samdrætti til 2030 og hvernig þau ætli að vera með okkur í því að ná hlutleysi árið 2040. Ef þau eru ekki til í að setja markmið sem hafa einhver áhrif þá þurfum við að setja löggjöf og jafnvel sektir á þessi fyrirtæki ef við ætlum að ná okkar markmiðum. Þriðji stærsti geirinn er síðan landbúnaður. Það er mikilvægt að við vinnum með bændum þar, bæði í að draga úr mengun en líka í að binda kolefni. Að lokum

Virðulegi forseti. Baráttan um þverrandi auðlindir fer harðnandi. Atgangurinn verður sífellt grimmúðlegri og miskunnarlausari eins og við sjáum í vaxandi óstöðugleika og stríðsátökum, yfirgangi einstakra ríkja gagnvart öðrum og virðingarleysi fyrir landamærum, lífi og framtíð einstakra þjóða. Loftslagsbreytingar fela í sér ógnun við lýðræði og tækifæri fyrir einræðisöfl til að ná tökum á og halda í greip sinni þjóðum í krafti vaxandi neyðar og upplausnar, leiða jafnvel stórþjóðir sem búa við lýðræðislegt stjórnarfar til að verða sífellt sjálfsmiðaðri og einbeita sér að eigin hagsmunagæslu á kostnað samfélags þjóðanna. Við þetta bætast gríðarlegar sviptingar í landgæðum og möguleikum hópa fólks á að sjá sér farborða. Að óbreyttu mun loftslagsflóttafólki fjölga svo um munar á komandi áratugum vegna hækkunar hitastigs, veðurfarsöfga og afleiðinga þess fyrir uppskeru og lífsviðurværi á viðkvæmum stöðum. Um þessar mundir geisa verstu þurrkar í 40 ár í austurhluta Afríku og búa 25 milljónir manna nú þegar við sult vegna þeirra og er það mat sérfræðinga

og þær breytingar sem farnar eru að gera vart við sig eru aðeins toppurinn á bráðnandi ísjakanum. Virðulegi forseti. Umskipti í græna orkugjafa, en um leið verndun viðkvæmra vistkerfa sem eru undirstaða lífs á jörðinni, eru lykilatriði og grunnurinn að orkuöryggi og orkusjálfstæði sem nú er mikið rætt um, ekki síst vegna afleiðinga stríðsátaka í Evrópu. Við þurfum líka að breyta lífsháttum okkar og framleiðslukerfum til að minnka losun og lágmarka orkunotkun í leið að sjálfbærara samfélagi. Stríðsátök og loftslagsbreytingar ógna nú í sameiningu fæðuöryggi í heiminum. Áhrif átakanna í Úkraínu minna okkur á að við þurfum með styrk og visku að stuðla að friði og samstöðu þjóða heims til að takast á í sameiningu við þær ógnir sem steðja að jörðinni vegna loftslagsbreytinga.

Frú forseti. Það blasir alltaf skýrar og skýrar við að aðgerðir í loftslagsmálum eru stærsta hagsmunamál komandi kynslóða. Síðastliðið sumar sáum við merkin allt í kringum okkur. Í Evrópu voru miklir þurrkar, þeir mestu í 500 ár. Afleiðingarnar voru uppskerubrestur, fiskidauði, áhrif á vöruflutninga. Ríkisstjórn Íslands hefur sett sér metnaðarfull markmið í baráttunni gegn loftslagsbreytingum og hæstv. forsætisráðherra hefur talað um það, ekki síst á alþjóðavettvangi, að Ísland sé forysturíki í þessum efnum. Ísland á að vera fyrsta ríkið sem er óháð jarðefnaeldsneyti og á að ná kolefnishlutleysi og fullum orkuskiptum ekki seinna en árið 2040. Það er stefnt að því fyrir árið 2030 að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda um 55% frá því sem var

engu að síður er staðan sú að hingað til hafa legið fyrir markmið en aðgerðirnar til að ná fram þessum markmiðum hefur vantað. Hæstv. umhverfisráðherra hefur farið af stað með krafti og talað fyrir skýrum markmiðum en hann hefur líka sagt að eigi þau að nást fram þurfi að herða róðurinn verulega.

Ég nefndi hér fyrr í dag áhyggjur mínar af fjármögnuninni því þetta þrennt þarf að haldast í hendur og þarf að fara saman eigi árangur að nást. Ég minni á umsagnir loftslagsráðs og einkunnarorðin þar „óljós og ófullnægjandi“, það er dómurinn um aðgerðir ríkisstjórnarinnar. Græn skýrsla umhverfisráðherra sjálfs talar um að ríkisstjórnin hafi ekki fylgt eftir markmiðum sínum um orkuskipti með skýrum ákvörðunum um orkuöflun. Ungir umhverfissinnar hafa gefið ríkisstjórninni falleinkunn í loftslagsmálum. Birtan liggur í því að þessum markmiðum er hægt að ná fram ef ríkisstjórnin fer að komast upp úr þeim fótsporum að tala um markmið án þess að leggja fram

en eins og vill vera með stórmál nú til dags þá er það fyrst og fremst rætt út frá umbúðum, yfirborðsmennsku og jafnvel sýndarmennsku. Ég er ekki að gagnrýna þingið hér heldur almennt umræðuna um loftslagsmálin, og viðbrögðin eru eftir því. Þau eru ekki til þess fallin að taka raunverulega á vandanum. Þess í stað er viðhaldið hreinum hræðsluáróðri, síendurteknum spám um heimsendi sem eru farnar að valda loftslagskvíða hjá leikskólabörnum. er sagan af leikskólabarninu sem vildi ekki eignast gæludýr því það myndi ekki lifa nógu lengi vegna hamfarahlýnunar, eins og það var kallað. Ef okkur er alvara með að takast á við þetta mál þá verðum við að fara að líta á staðreyndir en það hefur verið gert að takmörkuðu leyti. Það hefur t.d. ekki orðið merkjanleg aukning á ofsafengnu veðurfari, ólíkt því sem flestir halda fram. Ef við lítum til áhrifanna af veðurfarsbreytingum þá deyja nú af völdum veðurfars innan við 1% af þeim fjölda sem gerði það fyrir 100 árum síðan, þrátt fyrir að íbúum jarðarinnar hafi fjölgað alveg gríðarlega. Og hvers vegna er það? Það er vegna þess að fram að þessu höfum við haft trú á tækni og framförum en mér hefur þótt nálgunin í þessum loftslagsmálum oft bera merki andstöðu við ekki bara iðnbyltinguna og framfarir heldur meira að segja landbúnaðarbyltinguna líka. Menn eru komnir ekki bara aldir heldur árþúsund aftur í tímann og jafnvel farnir að líta á mannfólkið sem aðskotahlut í náttúrunni. Þannig getum við ekki nálgast þennan málaflokk. Við verðum að nálgast hann út frá framfarasýn og trú á möguleika mannsins á að gera hlutina betur. En þessi nálgun sem hefur verið ríkjandi í málaflokkum leiðir oft og tíðum til stefnu sem hefur jafnvel þveröfug áhrif við það sem að er stefnt. Menn varpa fram lausnum á borð við vindmyllur en nú hefur orkuþörf heimsins aukist um u.þ.b. 2% á ári áratugum saman. Ef menn ætluðu að leysa bara aukninguna, bara aukninguna á hverju ári, þyrfti að leggja undir vindmyllur landsvæði sem nemur meira en þreföldu flatarmáli Íslands og raunar meira því það er ekki hægt að reisa vindmyllur á vötnum og jöklum og í borgum og þar fram eftir götunum. Á sama tíma og orkuþörf Vesturlanda, orkusjálfstæði og orkuöryggi Vesturlanda eykst leggur ríkisstjórn Íslands, í krafti umræðu um loftslagsmál, fram tillögu um

Ég vil byrja á að þakka fyrir þessa mikilvægu umræðu hér. Loftslagsmálin eru eitt af stóru málunum. Ég held að við hér á Íslandi búum við þá stöðu að við þurfum kannski ekkert að eyða of miklum tíma í að rífast um það hversu stór loftslagsvandinn er eða hvort hann sé eða ekki eða annað slíkt. Við erum bara í þannig stöðu að við erum hérna með öll þau tækifæri til að takast á við loftslagsvandann, bæði hér innan lands og aðstoða við það annars staðar og við getum horft á það sem tækifæri, efnahagslegt tækifæri og tækifæri til betri velferðar og lífsgæða hér á landi og ég held að við eigum að einsetja okkur að gera það. Við höfum verið dugleg að segja A,

en við verðum bara að sætta okkur við að það að segja A þýðir að næst kemur B. Við verðum að fara að komast í þetta B, að leyfa þeim sem hafa hugmyndir og lausnir að koma fram með þær og ekki standa í vegi fyrir þeim. Við verðum að komast áfram þá í að nýta auðlindir okkar í hreinni orku. Við þurfum að geta farið af stað með

Við þurfum að leyfa hugvitinu að fá straum í puttann. Við sjáum bara í sjávarútveginum núna hvað við erum að flytja gríðarlega mikið af hugviti út af því að við erum búin að vera að veiða fiskinn, stinga okkur á önglunum og vera

Því held ég að ef við horfum á þetta sem tækifæri til aukinnar velferðar hér á landi og förum að þora að stíga skrefin í B-liðnum sem ég nefndi hér áðan þá getum við hjálpað heiminum mikið. Að lokum vil ég segja það að ég hlakka mikið til að fara núna á COP27 ráðstefnuna í Egyptalandi. Ég tel mikilvægt að þingmenn fari og taki þar þátt af því að það er jú stór sendinefnd frá íslenskum stjórnvöldum þarna

Frú forseti. Réttlát, græn umskipti í átt að kolefnishlutlausri framtíð eru eitt brýnasta umhverfis-, samfélags- og efnahagsmál samtímans. Með grænum umskiptum þarf að tryggja að aðgerðir ýti ekki undir aukinn ójöfnuð og tryggja þarf um leið mannsæmandi störf og lífskjör. Á endanum verða allir að leggja sitt af mörkum. Grænu umskiptin gætu leitt af sér sanngjarnari skiptingu gæða en þekkist nú. Komi hins vegar til þess að fólk upplifi vaxandi ójöfnuð vegna aðgerða í baráttunni við loftslagsbreytingar mun það veikja stuðning við aðgerðirnar og verða til þess að árangur næst ekki í að vinna gegn þeirri ógn sem loftslagsvá af manna völdum er. Loftslagsmálin eru allt of mikilvæg til að vera skiptimynt á milli stjórnmálaflokka. Ég hef áhyggjur af því að málamiðlanir á milli stjórnarflokkanna um aðgerðir gegn loftslagsvá leiði til niðurstöðu sem fáir skilja hvernig á að framkvæma eða fjármagna. Við þurfum ekki bara að hafa náð 55% samdrætti í losun 2030, eftir átta ár, og kolefnishlutleysi 2040 heldur þurfum við samtímis að standa vörð um lífskjör, vera samkeppnishæf við önnur lönd og halda í unga fólkið okkar. Við þurfum að vera í sókn um leið og við gerum nauðsynlegar breytingar. Hvernig ætli það gangi að standa við Helsingfors-yfirlýsingu forsætis- og umhverfisráðherra Norðurlanda um að norrænu ríkin ætli sér að leiða baráttu gegn loftslagsbreytingum, yfirlýsingu sem undirrituð var fyrir fjórum árum síðan? Erum við að vinna eftir tímasettum og fjármögnuðum áætlunum um norrænt samstarf í þessum efnum? Ég held ekki.

„Höfin gleypa í sig 20–30% af koltvíoxíði sem mannverurnar losa í andrúmsloftið og hafa ekki undan að vinna úr. Árlega soga höfin í sig hita frá mannlegum athöfnum sem nemur um 150 sinnum þeirri raforku sem framleidd er í heiminum öllum á sama tíma.

Getur þetta gerst? Það veit enginn en áhrifin af súrnun sjávar eru þó sýnileg og alvarleg. Því miður er enn mikil afneitun í samfélaginu og vanmat gagnvart vandanum sem við stöndum frammi fyrir. Í Covid-faraldrinum áttuðu sig allir á að þar var alvara á ferð og að þjóðarátak væri nauðsynlegt. (Forseti hringir.) Við lögðum traust okkar á vísindamennina og fórum eftir þeim ráðum sem þeir gáfu okkur. Það sama þarf að gera gagnvart loftslagsvánni.

vel er gert og það er sitthvað hérna. En við erum nokkurn veginn sammála um að betur má ef duga skal og þetta eru krefjandi mál og við þurfum að reyna að ganga í takt. Það er ýmislegt sem við gætum eflaust byrjað að gera og kannski endurvekja stemninguna fyrir því að ganga almennilega um. Það var hér vitundarvakning fyrir allnokkrum árum um flokkun á sorpi og umhverfisvitund almennt.

við þurfum að taka til hjá okkur sjálfum í víðasta samhengi og ásýnd okkar utan frá skiptir máli hérna og sjálfsmyndin okkar. Ég held að eitt af því sem við ræddum hérna um daginn í þinginu væri bara mjög brýnt

sem aldrei hefur verið viðurkenndur, en víst er að var hér geymdur, eitthvað af slíku — við þurfum að taka á þessum málum og vera ekkert að hlífa sjálfum okkur við því eða öðrum. Hellisheiðarvirkjunin sem núna er verið að reyna að ná

þá velti ég því fyrir mér hvort það endurspegli vanþekkingu eða áhugaleysi eða hreinlega að ráðherrann sé hér vísvitandi að sá fræjum falsfrétta í ræðustól. Þrjú dæmi. Loftslagsráð sagði í álitsgerð 2022 að markmið um samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda fyrir 2030 séu óljós og ófullnægjandi.

Hvað þýðir það að uppfæra markmið? Jú, það þýðir að auka metnaðinn. Af hverju þarf að auka metnaðinn? Jú, vegna þess að fyrri metnaður er ekki nógu metnaðarfullur. Og hvað með ráðherrann sjálfan

þar sem niðurstöður benda allar í þá átt að langt sé í að þessu markmiði um 1,5°C verði náð miðað við núverandi stöðu mála. Stöðu hvaða mála heldur ráðherrann að hann sé að tala um? Hann er að tala um stöðu markmiða ríkisstjórna heims, þar á meðal sinnar eigin, sem eru ófullnægjandi samkvæmt vísindunum. En ég ætlaði nú ekki að dvelja mikið við þetta heldur benda á að ríkisstjórnin, sem vill ekki uppfæra markmiðin, bendir alltaf á aðgerðirnar sem eigi að leggja áherslu á hvað sýna tölurnar þar? 3% aukningu í losun Íslands á milli áranna 2020–2021. Það eru aðgerðir ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur. Þær eru að skila aukningu þegar við eigum að vera að keyra losun niður. Á heimsvísu er þetta sama vandamálið. Við erum með stefnur og aðgerðir sem munu skila 2,5°C, mögulega 3°C hækkun þegar í orði kveðnu er stefnt að 1,5°C. Það er enginn að standa sig, íslenska ríkisstjórnin ekki heldur. Það að koma hingað upp og láta eins og hér sé allt í himnalagi og metnaðarfyllstu markmiðin og bara frábært, er hættulegt, frú forseti. En ríkisstjórnin kýs að skýla sér á bak við Evrópusambandið. Samflotið þar var vissulega heillaskref á sínum tíma en nú er svo komið að Evrópusambandið gengur ekki nógu langt. Þá á Ísland að geta sýnt sjálfstæði og frumkvæði og ganga lengra þar sem þarf.

Virðulegi forseti. Ég vil byrja á að þakka hæstv. ráðherra fyrir skýrslugjöfina. Okkur finnst líklega öllum árið 2040 vera órafjarri í burtu en staðreyndin er sú að framtíðin er rétt handan við hornið. Nú er útlit fyrir að við náum í rauninni ekki okkar markmiðum ef núverandi staða breytist ekki. Á nýjum vef, orkuskipti.is, kemur í ljós að við eigum enn langt í land þegar kemur að öflun grænnar orku. Staðreyndin er sú að okkur vantar meiri orku til að uppfylla markmið okkar. Það er ekki svo einfalt að við drögum hana upp úr hatti. Þvert á móti þarf að sýna mikla framsýni við öflun endurnýjanlegrar orku því að það mun taka mörg ár.

Aukin orkuþörf blasir því við okkur og kemur skýrt fram í nýlegum orkuspám en áhugavert verður að sjá þá nýjustu sem er væntanleg. Skilaboðin eru skýr: Nýta þarf möguleika landsins, hvort sem það er vatnsafl, jarðvarmi eða vindorka. Við þurfum að virkja meira og sækja þessa grænu orku sem við búum að hér á landi. Þess ber þó að geta að það þarf að vinnast í sátt og með virðingu fyrir náttúru landsins. Við vitum að þetta gerist ekki án þess að við hér á Alþingi og innan ríkisstjórnarinnar tökum ákvarðanir. Þær geta verið erfiðar, þær geta verið dýrar og þær geta verið óvinsælar en þarna eigum við að vera staðföst og sýna þor. Ég hef fullvissu um að þegar við horfum til baka í framtíðinni mun okkur þakkað fyrir líkt og nú er gert varðandi orkuskipti heimilanna sem voru á sínum tíma. Staðan er hins vegar sú að takmarkað hefur verið virkjað á undanförnum árum miðað við eftirspurn. Þessi staða rímar ekki við markmið okkar í orkumálum. Ef núverandi stöðu er ekki breytt horfum við fram á að ná ekki settum markmiðum, hvorki í loftslagsmálum né lífsgæðum. Ólík sjónarmið munu alltaf kljást við í málum sem þessum en að mínu mati vega sjónarmið heimilanna, atvinnulífs og loftslagsmála þyngst. Við þurfum að leita allra mögulegra leiða til að uppfylla orkuþörf landsins, finna fjölbreyttar leiðir og vera tilbúin til að taka samtalið. Virðulegur forseti. Staða Íslands í dag er öfundsverð þegar kemur að orkumálum þar sem við höfum öll þau tækifæri sem þarf til að vera sjálfbær á því sviði. Í ljósi þeirrar stöðu höfum við allt sem þarf til að framleiða okkar eigin rafeldsneyti í stað þess að flytja það inn dýrum dómi. Viljum við virkilega, í ljósi öfundsverðrar stöðu okkar, flytja inn rafeldsneyti í framtíðinni líkt og við gerum með jarðefnaeldsneyti í dag?

og það er líka eina leiðin til að tryggja orkusjálfstæði landsins. Virðulegi forseti. Loftslagsbreytingar hafa skaðleg áhrif á marga þætti sem síðan í samspili sín á milli magna upp afleiðingarnar; öfgar í veðurfari, hitabylgjur, flóð, brostnar árstíðir, bráðnun jökla, hækkun sjávarborðs, uppskerubrestur, vanþrif dýra, löskuð matvælaframleiðsla og fæðuskortur. Afleiðingar þess sjáum við svo í vaxandi neyð víðs vegar um heiminn, ójöfnuði sem hrekur fólk á flótta frá heimkynnum sínum í leit að loftslagsjafnrétti og tryggari framtíð fyrir sig og sína, eins og ég kom inn á í fyrri ræðu minni. Samkvæmt síðustu skýrslu IPCC þarf að lágmarki

Hvort sem litið er til einstakra svæða eða samfélaga fólks á heimsvísu blasa alls staðar við okkur deyðandi áhrif loftslagsbreytinga; hnignandi, óstöðugri vistkerfi, röskuð búsvæði, útdauði tegunda á hraða sem við höfum ekki áður séð og tap á líffræðilegum fjölbreytileika. Þar á ég einnig við breytileika og möguleika innan tegunda til að bregðast við og aðlagast nýjum aðstæðum og til frekari tegundamyndunar en þar hefur Ísland einmitt mikla sérstöðu. Það er því mikilvægt að samhliða baráttunni við loftslagsvána fari fram uppbygging og endurheimt vistkerfa þar sem við höfum gengið of nærri náttúrunni, ásamt verndun þeirra sem enn eru ósnortin. Svipmyndir af eyðileggingu vegna loftslagsbreytinga eru oft af landi, soltinn fíll sem bíður dauðans upp við visnað tré eða hræ dýra sem brunnið hafa í hörmulegum skógareldum, en raunin er engin önnur í hafinu þar sem gríðarstór og sífellt öflugri veiðarfæri sópa upp auðlindum, berja botninn og hrófla þannig við viðkvæmum lífkerfum á hafsbotni, að ótalinni þeirri gríðarlegu losun kolefnis sem felst í jarðraski í setlögum hafsins, en meira kolefni er geymt á hafsbotni en annars staðar í náttúrunni. Hafið gegnir veigamiklu hlutverki við að gleypa koltvísýring sem verður til af mannavöldum í gegnum ýmis náttúruleg ferli. Ofgnótt þess kolefnis veldur síðan súrnun sjávar. Þá er vert að halda til haga þeim áhrifum sem hlýnun hafsins hefur á ýmsa nytjastofna sem ekki virða landamæri, til að mynda makríllinn. Ljóst er að slíkt mun tyrfa til muna samskipti þjóða á komandi árum. Sú ofuráhersla á stórfellda frekari orkuöflun sem svífur hér yfir vötnum til að leysa loftslagsvandann dregur skammt til framtíðar. Það þarf áherslu á betri orkunýtingu, breytta hætti, sem einhverjir hafa nefnt hér, en það sem færri hafa á orði er að undirstaða alls er verndun náttúru og vistkerfa heimsins. Á þetta þurfa íslensk stjórnvöld að leggja meiri áherslu en hér hefur komið fram.

Frú forseti. Ég nefndi og lagði áherslu á það í fyrri ræðu minni að í markmiðunum skipti öllu máli að aðgerðir séu í kjölfarið tímasettar og markmið mælanleg og fjármögnuð. Þetta sýnist mér vera gegnumgangandi vandi í annars góðum og göfugum markmiðum. Ríkisstjórnin hefur hvatt aðra til dáða og biðlað til almennings og atvinnulífsins um að gera sitt. Það er alveg rétt að við þurfum öll að taka þátt eigi árangur að nást fram, en ríkisstjórnin hefur sjálf öll tækifæri til að hafa jákvæð áhrif og ætti að taka sér stærra og kraftmeira hlutverk en hún gerði á síðasta kjörtímabili. Mig langaði aðeins til að ræða stöðuna hvað varðar samfélagslosun og þá málaflokka sem þar vega þungt og þyngst, vegasamgöngur og fiskiskip. Þessir flokkar hafa nánast staðið í stað milli ára síðan fyrsta aðgerðaáætlunin í loftslagsmálum var kynnt. Breytingarnar sem við höfum verið að sjá og þessar sveiflur sem hafa verið held ég að hafi nú að einhverju marki

WOW air. Auðvitað þarf að horfa á fiskiskipaflotann og bílaflotann og markvissar aðgerðir þar eigi að nást fram

og vanefndir á markmiðum okkar verða okkur dýrkeyptari með hverju árinu sem líður. Því velti ég fyrir mér hvort það gæti verið skynsamlegt að setja fram undirmarkmið á ársgrundvelli

Frú forseti. Hér áðan nefndi ég aðeins umbúðamennskuna í umræðu um þennan málaflokk. Ekki síður stór vandi og raunar nátengdur er að það skortir algerlega heildarsýn þegar verið er að ræða þetta og bregðast við.

Hverjar yrðu afleiðingarnar af því? Framleiðslan myndi einfaldlega flytjast til Kína, eins og hún hefur gert frá bæði Norður-Ameríku og öðrum Evrópulöndum á síðustu árum, og þar yrði losunin u.þ.b. tífalt meiri en hún er hér. Það besta sem Ísland hefur gert í loftslagsmálum var að ráðast í álframleiðslu hér á landi. Fram hjá þessu er litið vegna þess að það skortir heildarsýn og umræðan byggist á frösum og umbúðum. Svo er ráðist í aðgerðir á borð við að eyðileggja ræktarland með því að moka ofan í skurði og stjórnvöld styrkja þetta. Algjörlega furðuleg ráðstöfun, því ekki nóg með að með þessu sé líklega verið að losa meira metan sem losnar úr votlendi, heldur er litið fram hjá tækifærinu sem felst í því að rækta þá frekar tré og skóg í þessu landi sem sannarlega bindur kolefni. Talandi um það

áratugum saman. Þegar við fáum ekki að heyra jákvæðar fréttir, þegar við fáum ekki jafnvægi í umræðuna, þá leiðir það oft til rangra ákvarðana.

þá skilar það ekki skynsamlegustu ráðstöfunum til að takast á við það sem er vissulega vandi, aukið magn koltvísýrings í andrúmsloftinu og hækkun sjávarborðs. Til að geta tekist á við vandann af skynsemi þurfum við að líta til staðreyndanna.

Í minni ræðu mun ég fara yfir hluta af þeim punktum sem koma fram í nýsamþykktri stjórnmálaályktun og nýsamþykktri ályktun málefnanefndar umhverfis- og samgöngunefndar Sjálfstæðisflokksins. Í stjórnmálaályktun fundarins eru loftslagsmálin ávörpuð með öflugum hætti. Þar kemur m.a. „Loftslagsbreytingar ógna öryggi, efnahag og velferð heimsins. Tryggja þarf að staðið verði við metnaðarfull markmið Íslands um samdrátt í losun og bindingu kolefnis þannig að kolefnishlutleysi náist. Gríðarleg efnahagsleg tækifæri liggja í grænum orkuskiptum með hagkvæmri og sjálfbærri nýtingu orkuauðlinda. Loftslagsmál og orkumál verða ekki skilin að. Ísland á að vera fyrirmynd í sjálfbærni, hringrásarhagkerfinu og grænni orku.

Einfalda þarf flókið regluverk og tímafrekt ferli leyfisveitinga til nýtingar grænna orkuauðlinda. Tryggja verður afhendingaröryggi raforku með öflugu flutningskerfi um allt land og ryðja þannig braut að grænni iðnaðaruppbyggingu og orkuskiptum. Ísland á að vera leiðandi í orkuskiptum á heimsvísu á grunni nýtingar endurnýjanlegra náttúruauðlinda og verða fyrst landa til að verða óháð jarðefnaeldsneyti.“

og sjó er ein stærsta ógnin við öryggi og efnahag þjóðarinnar. Metnaðarfull markmið Íslands um samdrátt í losun og bindingu kolefnis og markmið um kolefnishlutleysi kalla á skýra sýn og nálgun sem á að byggja á frumkvæði og framtaki einstaklinga og atvinnulífs.

Það segir sig sjálft að á tveimur mínútum næ ég ekki að fara yfir alla þá punkta sem hér komu fram. Það sem mér finnst hins vegar standa upp úr er það að mér finnst umræðan hér í þingsal alltaf verða dýpri og ég er ekki að biðja hv. þingmenn að vera sammála um alla hluti, alls ekki, ég held að mikilvægt sé að menn séu gagnrýnir, en hins vegar finnst mér ekki rétt þegar hér er komið fram og sagt að Ísland hafi ekkert fram að færa. Það sem við höfum fram að færa og einkennir okkur er það að við höfum notað græna, íslenska, endurnýjanlega orku miklu lengur en aðrir og getum verið mjög þakklát þeim sem á undan gengu og fóru í orkuskipti eitt og orkuskipti tvö, ekki bara út af því að það gerir það að verkum að við byggjum þá á sterkari grunni, bæði hvað varðar loftslagsmálin og umhverfismálin heldur sömuleiðis er það efnahagsmál og þjóðaröryggismál. Núna erum við að fara í orkuskipti þrjú eins og við vitum, og þar þurfum við að vanda okkur. En við þurfum hins vegar að gera það til að ná tilsettum árangri og ég hvika ekki frá því að þau markmið sem við erum með eru alveg einstaklega metnaðarfull. Mér fannst nú flestir hv. þingmenn nefna það réttilega að við megum hafa okkur öll við ef við ætlum að ná árangri á því sviði. Það sem við getum lært af öðrum er mjög margt og ég held að við getum gert miklu betur þegar kemur að hringrásarhagkerfinu og við þurfum að gera það mjög hratt. hratt. Síðan er mjög margt sem hér hefur verið nefnt og ég get ekki farið yfir sem snýr að ræktun lands og öðru slíku sem við höfum náð árangri í en við þurfum að gera mikið meira. meira. Virðulegur forseti. Að lokum vil ég bara aftur þakka hv. þingmönnum fyrir góða þátttöku og ég vonast til að fá að ræða þessi mál oft og djúpt hér í þingsal vegna þess að það skiptir máli.